na sljedeću točku. - Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o kreditu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe za financiranje kreditnog programa

Državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Žigman, Ante** … gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ispred vas se nalazi Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o kreditu između Republike Hrvatske banke za obnovu i razvoj, dakle HBOR-a i Razvojne banke Vijeća Europe za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva. HBOR je temeljem odluke Vlade iz 2001. godine potpisao s Europskom bankom za obnovu i razvoj i Razvojnom bankom Vijeća Europe ugovor o zajedničkoj kreditnoj liniji za financiranje vrlo važnog, dakle, segmenta gospodarstva malog i srednjeg poduzetništva. Program kreditiranja poticanja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 20 milijuna eura, udio Europske banke za obnovu i razvoj iznosi 12 milijuna eura, a udio razvojne banke Vijeća Europe iznosi 8 milijuna eura. bankom za obnovu i razvoj po ovom poslu je završena 2004. godina na način da je HBOR zbog određenih nepovoljnih uvjeta otkazao daljnje povlačenje sredstava EBRD-a je naravno izvršen povrat sredstava s pripadajućim troškovima. U tom smislu HBOR i hrvatska Vlada, dakle, su krenuli u pregovor sa Razvojnom bankom Vijeća Europe pa je po postojećem ugovoru o zajmu sa Razvojnom bankom Vijeća Europe preostalo za korištenje 4,3 4,3 milijuna eura od čega se 4 milijuna eura odnosi na još 2 rate koje nisu povučene i 366 tisuća eura je preostali iznos rate povučene na posebni račun prije nego što je raskinut posao sa Europskom Europskom bankom za obnovu i razvoj. Kako bi se nastavila suradnja sa Razvojnom bankom Vijeća Europe na predmetnoj kreditnoj liniji od Razvojne banke Vijeća Europe zatraženo je razmatranje mogućnosti i izmjene postojećih uvjeta. Dakle, da se osiguraju Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, odnosno hrvatskim poduzetnicima, malim i srednjim poduzećima povoljniji uvjeti povlačenje tih sredstava. Prema tome, u lipnju 2005. adminstrativno vijeće Razvojne banke Vijeća Europe donijelo je odluku o nastavku suradnje sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj na postojećoj kreditnoj liniji, prihvaćenju novih povoljnijih uvjeta za Hrvatsku banku za obnovu i razvoj. Povoljniji uvjeti znače da su se produljili rokovi dospijeća, rokovi otplate sa 8, dakle 6 godina otplate i 2 godine počeka, na 10 godina. Dakle, 8 godina otplate i 2 godine počeka. Povećanje postotka financiranja od strane Razvojne banke Europe sa 40% na 50% iznosa kredita, smanjenje broja izvještaja koji će se dostavljati Razvojnoj banci Vijeća Europe od strane poduzetnika, odnosno HBOR-a. Tako da u tom smislu je ovaj Prijedlog izmjene tog ugovora povoljniji za HBOR i povoljniji za malo i srednje poduzetništvo. S obzirom na ranije navedeno Vlada je dakle donijela na sjednici održanoj 10. ožujka 2006. odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o kreditu između Republike Hrvatske, HBOR-a i Razvojne banke Vijeća Europe, dakle, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg Stoga, evo pred vama se nalazi Prijedlog izmjene ovog Zakona, potvrđivanje dakle ugovora o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o kreditu i molim, dakle, i predlažemo Saboru da donese ovo u hitnom postupku. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Zakonodavstvo? Otvaram raspravu. Nema